Poštovane dame i gospodo narodni poslanici, pre nego što pređemo na odlučivanje o tačkama dnevnog reda, potrebno je da utvrdimo kvorum.Saglasno članu 88. stav 5. Poslovnika Narodne skupštine, kvorum za rad Narodne skupštine u danu za glasanje postoji

glasanje.Konstatujem da je primenom elektronskog sistema za glasanje utvrđeno da je u sali ukupno prisutno 143 narodna poslanika, odnosno da je prisutna većina od ukupnog broja narodnih poslanika i da postoje uslovi za odlučivanje.Sada prelazimo na odlučivanje.Prva

odluke.Prelazimo sada na amandmane.Amandmane kojima se u tekstu Deklaracije posle tačke 49. dodaje tačka 50. podneli su, u istovetnom tekstu, narodni poslanik Aleksandar Jovanović i zajedno narodni poslanici Srđan Milivojević i dr Dragana Rakić.Vlada nije prihvatila amandman.Stavljam na glasanje ovaj amandman.Molim narodne poslanike da pritisnu odgovarajući taster na poslaničkoj

154.Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.Pošto smo završili odlučivanje o amandmanima pristupamo glasanju o Predlogu odluke u celini.Stavljam na glasanje Predlog odluke o usvajanju Deklaracije o zaštiti nacionalnih i političkih prava i zajedničkoj budućnosti srpskog naroda, u celini.Molim narodne poslanike da pritisnu odgovarajući taster na poslaničkoj

uređenju načina naplate takse za javni medijski servis u načelu.Molim narodne poslanike da pritisnu odgovarajući taster na poslaničkoj

prisutnih 154 narodnih poslanika.Konstatujem da je Narodna skupština prihvatila Predlog zakona, u načelu.Prelazimo na odlučivanje o amandmanima.Na član 1. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanici zajedno poslaničke grupe Stranke slobode i pravde, zajedno poslaničke grupe zajedno poslaničke grupe Ekološki ustanak, zajedno poslaničke grupe SRCE, zajedno poslaničke grupe i dr Dragan Rakić.Vlada i Odbor za kulturu i informisanje nisu prihvatili amandman.Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.Stavljam na glasanje ovaj amandman.Molim narodne poslanike da pritisnu odgovarajući taster na poslaničkoj jedinici.Zaključujem glasanje

za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.Stavljam na glasanje ovaj amandman.Molim narodne poslanike da pritisnu odgovarajući taster na poslaničkoj

za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.Stavljam na glasanje ovaj amandman.Molim narodne poslanike da pritisnu odgovarajući taster

član 2. amandman u istovetnom tekstu podneli su narodni poslanici zajedno poslaničke grupe Strane slobode i pravde, zajedno poslaničke grupe NADA, zajedno poslaničke grupe Ekološki ustanak, zajedno poslaničke grupe SRCE, zajedno poslaničke grupe Narodni pokret Srbije – Novo lice Srbije i zajedno poslaničke grupe Zeleno levi front – Ne davimo Beograd.Vlada DS.Vlada i Odbor za kulturu i informisanje nisu prihvatili amandman.Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.Stavljam na glasanje ovaj amandman.Molim narodne poslanike da pritisnu

nisu prihvatili amandman.Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.Stavljam na glasanje ovaj amandman.Molim narodne poslanike da pritisnu odgovarajući taster na poslaničkoj

za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.Stavljam na glasanje ovaj amandman.Molim narodne poslanike da pritisnu

prisutnih 149 narodnih poslanika.Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.Na član 1. amandman su zajedno podneli narodni poslanici dr Zoran Lutovac, Filip Tatalović, Nenad Mitrović, Dragana Rašić, dr Ksenija Marković, Nebojša Novaković.Stavljam

član 2. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanici zajedno poslaničke grupe Stranke slobode i pravde, zajedno poslaničke grupe Ekološki ustanak, zajedno poslaničke grupe SRCE, kao i zajedno narodni poslanici poslaničke grupe Narodni pokret Srbije – Novo lice Srbije.Stavljam na glasanje ovaj amandman.Molim narodne poslanike da glasaju.Zaključujem

član 3. amandman su zajedno podneli narodni poslanici dr. Zoran Lutovac, Filip Tatalović, dr. Nenad Mitrović, Dragana Rašić, dr. Ksenija Marković i Nebojša Novaković.Stavljam na glasanje ovaj amandman.Molim narodne poslanike da pritisnu odgovarajući taster

član 3. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Radomir Lazović, doc. dr Biljana Đorđević, Robert Kozma, prof. dr Đorđe Pavićević, Natalija Stojmenović, doc. dr Rastislav Dinić, Marina Mijatović i Bogdan Radovanović.Stavljam

153 od ukupno prisutna 153 narodna poslanika.Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.Odlučivanje Narodne skupštine o postojanju naročito opravdanih razloga za stupanje zakona na snagu u roku kraćem od osam dana od dana njegovog objavljivanja.Stavljam vas da je sastavni deo predloga zakona postao amandman narodnog poslanika Nevene Đurić na član 3. kojim je predviđeno da ovaj zakon stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku“.Prema članu 196. stav 4. Ustava Republike Srbije, zakoni i drugi akti stupaju na snagu najranije osmog dana od dana objavljivanja i mogu da stupe na snagu i ranije, samo ako za to postoje naročito opravdani razlozi utvrđeni prilikom njihovog donošenja.Stavljam na glasanje predlog da se utvrdi postojanje naročito opravdanih razloga da zakon stupi na snagu ranije od osmog dana od dana objavljivanja.Molim narodne poslanike da

smo završili odlučivanje o amandmanima, pristupamo glasanju o Predlogu zakona u celini.Stavljam na glasanje Predlog zakona o izmenama Zakona o privremenom uređenju načina naplate takse za javni medijski servis, u celini.Molim narodne poslanike da pristupe

je Narodna skupština usvojila Predlog zakona o izmenama Zakona o privremenom uređivanju načina naplate takse za javni medijski celini.Stavljam na glasanje Predlog zakona o izmeni i dopunama Zakona o posebnim uslovima za realizaciju projekta izgradnje stanova za pripadnike snaga bezbednosti, je Narodna skupština obavila pretres Predloga zakona u načelu i u pojedinostima, prelazimo na odlučivanje.Stavljam na glasanje Predlog zakona, u načelu.Molim narodne poslanike da pritisnu odgovarajući taster na poslaničkoj

član 4. amandman su zajedno podneli narodni poslanici mr Zdravko Ponoš, Stefan Janjić, dr Tijana Perić Diligenski, prof. dr Dragan Delić, prof. dr Slobodan Cvejić, dr Tatjana Marković Topalović i Slobodan Petrović.Stavljam na glasanje ovaj amandman.Molim narodne poslanike

član 3. amandman su zajedno podneli narodni poslanici dr Zoran Lutovac, Filip Tatalović, dr Nenad Mitrović, Dragana Rašić, dr Ksenija Marković i Nebojša Novaković.Stavljam na glasanje ovaj amandman.Molim narodne poslanike da glasaju.Zaključujem

poslanika.Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.Na član 1. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Aleksandar Jovanović, Danijela Nestorović, dr Milica Marušić Jablanović, Dragan Jonić i Goran Petković.Stavljam na glasanje ovaj amandman.Molim narodne poslanike da pritisnu

poslanika.Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.Na član 3. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Radomir Lazović, doc. dr Biljana Đorđević, Robert Kozma, prof. dr Đorđe Pavićević, Natalija Stojmenović

član 6. amandman su zajedno podneli narodni poslanici mr Zdravko Ponoš, Stefan Janjić, dr Tijana Perić Diligenski, prof. dr Dragan Delić, prof. dr Slobodan Cvejić, dr Tatjana Marković Topalović i Slobodan Petrović.Stavljam na glasanje ovaj amandman.Molim narodne poslanike da glasaju.Zaključujem

nije bilo uzdržanih, nije glasalo 141 od ukupno 154 prisutnih narodnih poslanika.Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.Na član 2. amandman je podneo narodni poslanik Vladimir Pajić.Stavljam na glasanje ovaj amandman.Molim narodne poslanike da pritisnu

član 3. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanici Slavica Radovanović i zajedno mr. Zdravko Ponoš, Stefan Janjić, dr Tijana Perić Diligenski, prof. dr Dragan Delić, prof. dr Slobodan Cvejić, dr Tatjana Marković-Topalović i Slobodan Petrović.Stavljam na glasanje ovaj amandman.Molim narodne poslanike da pristupe glasanju.Zaključujem glasanje

član 2. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Srđan Milivojević i dr. Dragana Rakić.Stavljam na glasanje ovaj amandman.Molim narodne poslanike da pritisnu

član 1. amandman su zajedno podneli narodni poslanici dr Zoran Lutovac, Filip Tatalović, Nenad Mitrović, Dragana Rašić, dr Ksenija Marković, Nebojša Novaković.Stavljam na glasanje ovaj amandman.Molim narodne poslanike da pritisnu

prihvatila ovaj amandman.Na član 1. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Radomir Lazović, doc. dr Biljana Đorđević, Robert Kozma, prof. Đorđe Pavićević, Natalija Stojmenović, doc. dr Rastislav Dinić, Marina Mijatović i Bogdan Radovanović.Stavljam na glasanje ovaj amandman.Molim narodne poslanike da glasaju.Zaključujem glasanje:

član 4. amandman su zajedno podneli narodni poslanici mr Zdravko Ponoš, Stefan Janjić, dr Tijana Perić Diligenski, prof. dr Dragan Delić, prof. dr Slobodan Cvejić, dr Tatjana Marković Topalović i Slobodan Petrović.Stavljam na glasanje ovaj amandman.Molim narodne poslanike da glasaju.Zaključujem

član 4. amandman su zajedno podneli narodni poslanici mr Zdravko Ponoš, Stefan Janjić, dr Tijana Perić Diligenski, prof. dr Dragan Delić, prof. dr Slobodan Cvejić, dr Tatjana Marković Topalović i Slobodan Petrović.Stavljam na glasanje ovaj amandman.Molim narodne poslanike da glasaju.Zaključujem

nije glasalo 153 od ukupno prisutna 153 narodna poslanika.Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.Na član 6. amandman su zajedno podneli narodni poslanici mr Zdravko Ponoš, Stefan Janjić, dr Tijana Perić Diligenski, prof. dr Dragan Delić, prof. dr Slobodan Cvejić, dr Tatjana Marković Topalović i Slobodan Petrović.Stavljam na glasanje ovaj amandman.Molim narodne poslanike da glasaju.Zaključujem glasanje:

član 6. amandman je podnela narodni poslanik Slavica Radovanović.Stavljam na glasanje ovaj amandman.Molim narodne poslanike da glasaju.Zaključujem glasanje:

amandman.Odlučivanje Narodne skupštine o postojanju naročito opravdanih razloga za stupanje zakona na snagu u roku kraćem od osam dana od dana njegovog objavljivanja.Stavljam na glasanje predlog da se utvrdi postojanje naročito opravdanih razloga da zakon stupi na snagu ranije od osmog dana od dana objavljivanja.Molim narodne poslanike da pritisnu odgovarajući taster na poslaničkoj

smo završili odlučivanje o amandmanima, pristupamo glasanju o Predlogu zakona u celini.Stavljam na glasanje Predlog zakona o izmeni i dopunama Zakona o posebnim uslovima za realizaciju projekta izgradnje stanova za pripadnike snaga bezbednosti, u celini.Molim narodne poslanike da

pretres Predlog zakona u načelu i u pojedinostima, prelazimo na odlučivanje.Stavljam na glasanje Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o platnim uslugama, u načelu.Molim narodne poslanike da glasaju.Zaključujem

Ana Eraković, Žarko Ristić, prof. dr Snežana Rakić, Aleksandar Ivanović, dr Ana Jakovljević, Uroš Đokić i Ivana Rokvić.Stavljam na glasanje ovaj amandman.Molim narodne poslanike da glasaju.Zaključujem glasanje:

član 2. amandman su zajedno podneli narodni poslanici dr. Zoran Lutovac, Filip Tatalović, dr. Nenad Mitrović, Dragana Rašić, dr. Ksenija Marković i Nebojša Novaković.Stavljam na glasanje ovaj amandman.Molim narodne poslanike da pritisnu

član 5. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Borislav Novaković, Slavica Radovanović, Đorđe Stanković, Ana Eraković, Žarko Ristić, prof. dr Snežana Rakić, Aleksandar Ivanović, dr Ana Jakovljević, Uroš Đokić i Ivana

sa ispravkom, zajedno su podneli narodni poslanici Borislav Novaković, Slavica Radovanović, Đorđe Stanković, Ana Eraković, Žarko Ristić, prof. dr Snežana Rakić, Aleksandar Ivanović, dr Ana Jakovljević, Uroš Đokić i Ivana Rokvić.Stavljam na glasanje ovaj amandman.Molim narodne poslanike da glasaju.Zaključujem

prisutna 153 narodna poslanika.Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.Na član 2. amandman su zajedno podneli narodni poslanici dr Zoran Lutovac, Filip Tatalović, dr Nenad Mitrović, Dragana Rašić, dr Ksenija Markovć i Nebojša Novaković.Stavljam na glasanje ovaj amandman.Molim narodne poslanike da

prisutna 152 narodna poslanika.Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.Na član 2. amandman, sa ispravkom, zajedno su podneli narodni poslanici Borislav Novaković, Slavica Radovanović, Đorđe Stanković, Ana Eraković, Žarko Ristić, prof. dr Snežana Rakić, Aleksandar Ivanović, dr Ana Jakovljević, Uroš Đokić i Ivana Rokvić.Stavljam na glasanje ovaj amandman.Molim narodne poslanike da glasaju.Zaključujem glasanje:

Radovanović, Đorđe Stanković, Ana Eraković, Žarko Ristić, prof. dr Snežana Rakić, Aleksandar Ivanović, dr Ana Jakovljević, Uroš Đokić i Ivana Rokvić.Stavljam na glasanje ovaj amandman.Molim narodne poslanike da

nije glasao, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo – 153 od 153 narodnih poslanika.Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.Na član 14. amandman su zajedno podneli narodni poslanici dr Zoran Lutovac, Filip Tatalović, dr Nenad Mitrović, Dragana Rašić, dr Ksenija Marković, Nebojša Novaković.Stavljam na glasanje ovaj narodne poslanike da pristupe glasanju.Zaključujem glasanje

član 4. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Borislav Novaković, Slavica Radovanović, Đorđe Stanković, Ana Eraković, Žarko Ristić, prof. dr Snežana Rakić, Aleksandar Ivanović, dr Ana Jakovljević, Uroš Đokić i Ivana Rokvić.Stavljam na glasanje ovaj amandman.Molim narodne poslanike da

član 3. amandman su zajedno podneli narodni poslanici poslaničke grupe Narodni pokret Srbije - Novo lice Srbije.Stavljam na glasanje ovaj amandman.Molim narodne poslanike da se

Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.Na član 3. amandman su zajedno podneli narodni poslanici poslaničke grupe Narodni pokret Srbije - Novo lice Srbije.Stavljam na glasanje ovaj amandman.Molim narodne poslanike da se izjasne.Zaključujem

niko, protiv – niko, uzdržanih –nema, nije glasalo 153 od 153 prisutnih narodnih poslanika.Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.Na član 64. amandman su zajedno podneli narodni poslanici poslaničke grupe Narodni pokret Srbije - Novo lice Srbije.Stavljam na glasanje ovaj amandman.Molim narodne poslanike da glasaju.Zaključujem glasanje:

smo završili odlučivanje o amandmanima pristupamo glasanju o Predlogu zakona u celini, koji sada stavljam na glasanje i molim narodne poslanike da se

glasalo je 133 narodnih poslanika, protiv je bilo 13, niko uzdržan, nije glasalo sedmoro narodnih poslanika od ukupno 153 narodna poslanika.Konstatujem da Narodna skupština usvojila Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o platnim uslugama.PREDLOG

o Predlogu zakona, podsećam vas da Narodna skupština odlučuje o zakonima kojima se uređuje javno zaduživanje većinom glasova svih narodnih poslanika.Stavljam na glasanje ovaj Predlog zakona, u načelu.Molim narodne poslanike da se izjasne.Zaključujem glasanje:

149 narodnih poslanika.Konstatujem da je Narodna skupština, većinom glasova svih narodnih poslanika, prihvatila Predlog zakona u načelu.Prelazimo na odlučivanje o amandmanima.Na

ustanak, zajedno poslaničke grupe SRCE, zajedno poslaničke grupe Narodni pokret Srbije – Novo lice Srbije, zajedno poslaničke grupe Demokratske stranke, kao i zajedno poslaničke grupe Zeleno-levi front – Ne davimo Beograd.Stavljam

član 2. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanici zajedno poslaničke grupe Stranke slobode i pravde, zajedno poslaničke grupe Ekološki ustanak, zajedno poslaničke grupe SRCE, zajedno poslanici grupe Narodni pokret Srbije – Novo lice Srbije, zajedno narodni poslanici poslaničke grupe Demokratske stranke.Stavljam Rakić.Stavljam na glasanje ovaj amandman.Molim narodne poslanike da se izjasne.Zaključujem glasanje:

nije prihvatila ovaj amandman.Na član 3. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Poslaničke grupe Zeleno-levi front, Ne davimo Beograd.Stavljam na glasanje ovaj amandman i molim narodne poslanike da pritisnu odgovarajući taster na poslaničkoj

smo završili odlučivanje o amandmanima, pristupamo glasanju o Predlogu zakona, u celini.Stavljam na glasanje Predlog zakona u celini.Molim narodne poslanike da se

od ukupno 151 narodnog poslanika prisutnog.Konstatujem da je Narodna skupština usvojila ovaj predlog zakona.Nastavljamo Predlog zakona o zaduživanju Republike Srbije kod Unikredit banke Srbija a.d. Beograd za potrebe finansiranja Projekta Ruma-Šabac-Loznica, nego što pređemo na odlučivanje, podsećam vas da Narodna skupština odlučuje o zakonima kojima se uređuje javno zaduživanje većinom glasova svih narodnih poslanika.Prelazimo poslanika.Prelazimo na odlučivanje.Stavljam na glasanje Predlog zakona o zaduživanju Republike Srbije kod Unikredit banke Srbija a.d. Beograd za potrebe finansiranja Projekta Ruma-Šabac-Loznica, u načelu.Molim narodne poslanike da se izjasne.Zaključujem glasanje:

prihvatila Predlog zakona, u načelu.Prelazimo na odlučivanje o amandmanima.Na član 1. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanici zajedno poslaničke grupe Demokratske stranke i zajedno poslaničke grupe SRCE, kao i zajedno narodni poslanici poslaničke grupe Narodni pokret Srbije – Novo lice Srbije.Stavljam na glasanje ovaj amandman.Molim narodne poslanike da

nije prihvatila ovaj amandman.Na član 3. amandman su zajedno podneli narodni poslanici dr. Zoran Lutovac, Filip Tatalović, dr. Nenad Mitrović, Dragana Rašić, dr. Ksenija Marković i Nebojša Novaković.Stavljam na glasanje ovaj amandman.Molim narodne poslanike da pritisnu

član 1. amandmane u istovetnom tekstu podneli su narodni poslanici zajedno poslaničke grupe Demokratske stranke i poslaničke grupe Narodni pokret Srbije - Novo lice Srbije.Stavljam na glasanje ovaj amandman.Molim narodne poslanike da se

Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.Na član 2. amandman su zajedno podneli narodni poslanici dr Zoran Lutovac, Filip Tatalović, dr Nenad Mitrović, Dragana Rašić, dr Ksenija Marković i Nebojša Novaković.Stavljam na glasanje ovaj amandman.Molim narodne poslanike da se

član 3. amandman su zajedno podneli narodni poslanici poslaničke grupe Narodni pokret Srbije - Novo lice Srbije.Stavljam na glasanje ovaj amandman.Molim narodne poslanike da se izjasne.Zaključujem glasanje:

smo završili odlučivanje o amandmanima pristupamo glasanju o Predlogu zakona u celini.Stavljam na glasanje Predlog zakona, u celini.Molim narodne poslanike da se

usvojila Predlog zakona

poslaničke grupe Narodni pokret Srbija – Novo lice Srbije i poslaničke grupe DS.Stavljam na glasanje ovaj amandman.Molim narodne poslanike da se izjasne.Zaključujem glasanje:

poslaničke grupe Demokratske stranke.Stavljam na glasanje ovaj amandman.Molim narodne poslanike da se izjasne.Zaključujem glasanje:

član 1. amandmane u istovetnom tekstu podneli su zajedno narodni poslanici poslaničke grupe SRCE, poslaničke grupe Narodni pokret Srbija i Novo lice Srbije i poslaničke grupe DS.Stavljam na glasanje ovaj amandman.Molim narodne poslanike da se

da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.Na član 2. amandman su zajedno podneli narodni poslanici poslaničke grupe Demokratske stranke.Stavljam na glasanje ovaj amandman.Molim narodne poslanike da se

nije glasalo – 136 od ukupno prisutnih 148 narodnih poslanika.Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.Na član 3. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Poslaničke grupe

nije prihvatila ovaj amandman.Pošto smo završili odlučivanje o amandmanima, pristupamo glasanju o Predlogu zakona u celini.Stavljam na glasanje Predlog zakona u celini.Molim narodne poslanike da se

14, uzdržan - niko, nije glasalo četvoro od ukupno prisutnih 149 narodnih poslanika.Konstatujem da je Narodna skupština usvojila Predlog zakona o zaduživanju Republike Srbije kod banke Intesa za potrebe finansiranja Projekta Ruma-Šabac-Loznica.Prelazimo

je Narodna skupština obavila pretres Predloga zakona, prelazimo na odlučivanje.Stavljam na glasanje ovaj Predlog zakona u načelu.Molim narodne poslanike da se

da je Narodna skupština, većinom glasova svih narodnih poslanika, prihvatila Predlog zakona u načelu.Prelazimo na odlučivanje o amandmanima.Na član 1. amandmane u istovetnom tekstu podneli su narodni poslanici zajedno poslaničke grupe Demokratske stranke i poslaničke grupe Narodni pokret Srbije - Novo lice Srbije.Stavljam na glasanje ovaj amandman.Molim narodne poslanike da se izjasne.Zaključujem glasanje:

član 1. amandman su zajedno podneli narodni poslanici dr Zoran Lutovac, Filip Tatalović, Nenad Mitrović, Dragana Rašić, dr Ksenija Marković, Nebojša Novaković.Stavljam na glasanje ovaj amandman.Molim narodne poslanike da pritisnu odgovarajući taster i izjasne

prisutnih 149 narodnih poslanika.Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.Na član 2. amandmane u istovetnom tekstu podneli su narodni poslanici poslaničke grupe Demokratske stranke i poslanici poslaničke grupe Narodni pokret Srbije - Novo lice Srbije.Stavljam na glasanje ovaj amandman.Molim narodne poslanike da se izjasne.Zaključujem glasanje:

poslaničke grupe Demokratske stranke.Stavljam na glasanje ovaj amandman.Molim narodne poslanike da se izjasne.Zaključujem glasanje:

član 3. amandman su zajedno podneli narodni poslanici poslaničke grupe Narodni pokret Srbije - Novo lice Srbije.Stavljam na glasanje ovaj amandman.Molim narodne poslanike da se

Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.Pošto smo završili odlučivanje o amandmanima, pristupamo glasanju o Predlogu zakona u celini.Stavljam Predlog zakona u celini na glasanje.Molim narodne poslanike da se

sada prelazimo na odlučivanje o predlozima zakona o potvrđivanju međunarodnih ugovora, odnosno sporazuma (tačke od 25. do 29. dnevnog reda),

se.Zaključujem glasanje:

u celini.Stavljam na glasanje Predlog zakona u celini.Molim narodne poslanike da se izjasne.Zaključujem glasanje:

narodne poslanike da se izjasne.Zaključujem glasanje:

podneli narodni poslanici Poslaničke grupe Zeleno-levi front, Ne davimo Beograd.Stavljam na glasanje ovaj amandman i molim narodne poslanike da pritisnu odgovarajući taster na poslaničkoj

član 3. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Poslaničke grupe Zeleno-levi front, Ne davimo Beograd.Stavljam na glasanje ovaj amandman i molim narodne poslanike da pritisnu

se.Zaključujem glasanje:

Narodna skupština prihvatila Predlog zakona, u načelu.Prelazimo na odlučivanje o amandmanima.Na član 1. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Poslaničke grupe Zeleno-levi front, Ne davimo Beograd.Stavljam na glasanje ovaj amandman i molim narodne poslanike da pritisnu

zakona.Prelazimo na glasanje o predlozima zakona o potvrđivanju međunarodnih ugovora iz tačaka od 19. do 23. dnevnog reda.Tačka 19

član 3. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Poslaničke grupe Zeleno-levi front, Ne davimo Beograd.Stavljam na glasanje ovaj amandman i molim narodne poslanike da pritisnu

se.Zaključujem glasanje:

RAZVOJStavljam na glasanje Predlog zakona u celini.Molim narodne poslanike da se izjasne.Zaključujem glasanje:

prisutnih148 narodnih poslanika.Konstatujem da je Narodna skupština većinom glasova svih narodnih poslanika usvojila Predlog i za guvernera Narodne banke izabrala dr Jorgovanku Tabaković.Dozvolite da, u vaše i u svoje ime, čestitam gospođi dr Jorgovanki Tabaković na izboru i poželim joj uspeh u radu.

Jović.Molim narodne poslanike da pritisnu odgovarajući taster na poslaničkoj jedinici.Zaključujem glasanje i saopštavam: za –

na glasanje Predlog da se za predsednika Fiskalnog Saveta izabere prof. dr Blagoje Paunović.Molim narodne poslanike da pritisnu odgovarajući taster na poslaničkoj

Saveta.Stavljam na glasanje Predlog da se za člana Fiskalnog Saveta izabere dr Nikola Altiparmakov.Molim narodne poslanike da pritisnu odgovarajući taster na poslaničkoj

narodne poslanike da pritisnu odgovarajući taster na poslaničkoj jedinici.Zaključujem glasanje

od prisutnih 148 narodnih poslanika, za je glasalo - 131, protiv – šestoro, nije bilo uzdržanih, glasalo ukupno 137 poslanika, nije glasalo 11.Konstatujem da je Narodna skupština većinom glasova usvojila

od prisutnih 148 narodnih poslanika, 145 je glasalo za, troje nije glasalo.Konstatujem da

148 prisutnih narodnih poslanika, za – 132, protiv – 12, nije bilo uzdržanih, glasalo je ukupno 144 narodna poslanika, nije glasalo četvoro.Konstatujem da je Narodna skupština većinom glasova prihvatila Predlog zaključka.Tačka

izjasne.Zaključujem glasanje i saopštavam: od prisutnih 148 narodnih poslanika, 145 je glasalo za,

podsećam vas da na osnovu člana 105. stav 2. tačka 15. Ustava Republike Srbije, Narodna skupština većinom glasova svih narodnih poslanika vrši izborne nadležnosti.Prelazimo na odlučivanje.Tačka

se.Zaključujem glasanje:

se.Zaključujem glasanje:

se.Zaključujem glasanje:

SRBIJE.Stavljam na glasanje Predlog odluke, koji je podnela poslanička grupa Aleksandar Vučić – Srbija ne sme da stane, u celini.Molim da se izjasnite.Zaključujem glasanje:

koji je predložila poslanička grupa Mi snaga naroda – prof. dr Branimir Nestorović, u celini.Molim da se izjasnite.Zaključujem glasanje:

se.Zaključujem glasanje:

vas da se izjasnite.Zaključujem glasanje:

odluke.Odlučivanje o povredama Poslovnika.Povodom ukazivanja narodnih poslanika na povrede Poslovnika Narodne skupštine, podsećam vas na odredbu člana 103. stav 6. Poslovnika, prema kojoj ako i posle objašnjenja predsednika Narodne skupštine, odnosno predsedavajućeg, narodni poslanik smatra da je povreda učinjena, može zahtevati, bez prava na obrazloženje, da se Narodna skupština, bez pretresa, o tome izjasni u danu za glasanje.Saglasno navedenim odredbama Poslovnika, prelazimo na odlučivanje.Narodni

Poštovani narodni poslanici, podsećam vas da članovi Fiskalnog saveta, saglasno članu 92b. stav 4. Zakona o budžetskom sistemu, polažu zakletvu pred Narodnom skupštinom, čime preuzimaju dužnost.Pozivam prof. dr Blagoja Paunovića, izabranog predsednika i dr Nikolu Altiparmakova, izabranog člana Fiskalnog saveta, da pristupe radi polaganja

vam i molim izabranog predsednika i člana Fiskalnog saveta da potpišu tekst

zakletve.Dozvolite mi da vam, u ime Narodne skupštine i u svoje ime, čestitam na izboru za predsednika i člana Fiskalnog saveta i da vam poželim mnogo uspeha u radu.Pošto radu.Pošto je Narodna skupština obavila razmatranje svih tačaka dnevnog reda ove sednice i odlučivanje o njima, zaključujem sednicu Prvog vanrednog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u Četrnaestom sazivu.Hvala vam mnogo na saradnji.